Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo odločal po naslednjem vrstnem redu: 30., 29., 9., 13., 26., 23., 24., 12., 27., 25., 28. in 31. točka. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 30. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Odločamo o predlogu sklepa, ki se glasi: Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 25. 1. 2022, 3. 2. 2022 in 24. 2. 2022. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 29. točko dnevnega reda, to je s ponovnim odločanjem o Zakonu o cestah. Prehajamo na ponovno odločanje o zakonu. Ob tem vas opozarjam, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Ustave Republike Slovenije za sprejem navedenega zakona glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvav okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

glasovalo za, proti nihče. (Za je glasovalo 55.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem je tudi zaključena ta točka dnevnegareda. Nadaljujemo sprekinjeno 26. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Hvala lepa predsednica. Spoštovani, spoštovane! Vsekakor je Škofja Loka

v Poslanskih skupinah Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, ki bodo ta zakon podprli. Zdi se mi, da je primeren, kot se tiče, za prvo obravnavo. V nadaljnjih postopkih bi lahko zakon preoblikovali in tudi imeli širšo razpravo, kaj pomeni mestna občina v letu 2022. Dragi Ločani, Ločanke, upam, da si zdajle koalicija še premisli, da morda da priložnost Škofji Loki in da se o tem tudi v nadaljnjih obravnavah pogovarjamo. Vsekakor pa srečno, Škofja Loka, srečno Slovenija. Hvala za besedo, predsedujoča. Sam bom kot poslanec, ki prihaja iz Škofje Loke, ta zakon podprl, ni pa to nekaj, kar bi pričakoval tudi od preostanka koalicije. Iz enega preprostega razloga. Pri nas imamo področje lokalne samouprave, ki je v resnici precej razštelano. Imamo občine in občane z zelo različnimi potrebami, ampak en krovni zakon, ki naj vse skupaj pokrije in mi ne moremo več reševati problema podhranjenosti in podnormiranosti področja lokalne samouprave na način, da malo razmetavamo statuse in da temu sledijo tudi finance. Naj rečemo, ja, ene občine so tam pri meji, dajmo jim zaradi tega nekaj denarja, ene občine so ruralne, dajmo jim iz tega naslova nekaj denarja, spet tretje občine so urbane, naj bodo to mestne občine, zato da bodo deležne različnega financiranja. Na tak način se to preprosto ne dela, še posebej pa se ne dela, če so zakonski pogoji pod vprašajem. Kar bi recimo konkretno potrebovali v Škofji Loki, je nov javni dom za starejše občane, dodatna javna neprofitna stanovanja, prenovo oziroma širitev obstoječega zdravstvenega doma. Nam bo podelitev statusa mestne občine k temu kakorkoli pripomogla? Ne zares, ne zares, ker je to vprašanje nekih širših, večjih družbenih prioritet, katerim se moramo zavezati kot skupnost, kot vse poslanske skupine v tem Državnem zboru. Torej, jaz bom ta zakon sicer podprl, ampak brez pričakovanj, da bi se kaj bistvenega spremenilo, tudi če bi bil sprejet. PREDSEDNICA MAG. (Ne.) Torej, glasujemo o predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 28, proti 46. Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 23. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih.

Potrebujemo sodoben, demokratičen zakon, ki ščiti medijsko svobodo, ščiti javni RTV servis, uveljavlja javni interes, zlasti pa blokira politično vmešavanje in pustošenje po medijski krajini,

Nadaljujemo sprekinjeno 23. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 22, proti 49. (Za je glasovalo 22.) (Proti 49.) Ugotavljam, zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in s tem zaključujem to točko dnevnega reda.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

SD in Levica k istemu členu pod številko 2 brezpredmeten. In zdaj gremo k tej številki 2. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. členu pod številko 2. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 3.a členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 4. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 3. členu dopolnjenega predloga zakona in sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje? (Ne.) Prehajamo torej na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlogzakona

Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Želi kdo obrazložitev glasu? V imenu poslanske? Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Zveza moškega in ženske je zveza, iz katere izhaja novo človeško življenje. Da to razumemo, ne potrebujemo nobene študije. Dovolj je, da razumemo temeljno človekovo naravo. Nobena še tako dobra mama ne more nadomestiti očeta in noben še tako dober oče ne more nadomestiti mame. Vzgoja in skrb za naše otroke pa sta tako pomembni, da na tem enostavno ne bi smeli eksperimentirati in točno to počnete vi danes. Eksperimentirate in to zgolj in samo zaradi interesa nekaterih odraslih. Se pravi, interese odraslih postavljate pred korist otroka. Ob tem pa se ne zavedate, da je otrok dar in ne pravica. Ljudstvo je o tem že povedalo svoje mnenje. Skoraj 700 tisoč naših državljanov se je zavzelo za to, da bi posvojeni otroci dobili očeta in mamo. V Poslanski skupini Nova Slovenija bomo glasovali proti, ker zakon jemlje otrokom. Posvojenim otrokom jemljete mamo in očeta. Nekaterim izmed njih boste odvzeli možnost, da bi v svojem življenju imeli mamo,

Lahko spreminjate državne zakone, nikoli in nikdar pa ne boste spremenili naravnih. V Poslanski skupini Nova Slovenija bomo glasovali odločno proti. Hvala.

Najlepša hvala, podpredsednica. Desetletja družbenih prizadevanj, civilnih gibanj, nekaj zakonodajnih predlogov, vsaj dva referenduma, odločitev Ustavnega sodišča. Odločitev Ustavnega sodišča je tista, ki nam danes pravzaprav omogoča, da pustimo vso to sovraštvo, ki smo se ga naposlušali v zadnjih več kot desetih letih za sabo in v bistvu izkoristimo današnji dan za veselje, zato, da v bistvu tisti, ki bomo potrdili zakon in družba kot celota danes praznujemo ljubezen, ki je nediskriminatorna in ki ne gleda na to, kakšnega spola je kdo. Mislim, da moramo vsi kot družba, kot sestavni deli družbe nekako razumeti, da so družbene razlike, ki se vzpostavljajo na podlagi predsodkov, nekaj, kar nima nekega prostora v zdravi in razviti demokratični družbi. Lahko imamo drugačna stališča, lahko jih med seboj spoštujemo, mislim pa, da nikoli ne smemo odrekati pravic našim soljudem. soljudem. Jaz bom danes v imenu poslanske skupine z veseljem napovedal polno podporo temu zakonu. S tem bodo zaključena ta dolgoletna prizadevanja, ki jih je

Hvala lepa za besedo. V Poslanski skupini SDS bomo glasovali proti zakonu. Kot je bilo že povedano, so volivci dvakrat na referendumu povedali, kaj si o tem vprašanju mislijo. Tukaj želite poteptati to voljo voljo ljudi. Zgodilo se je očitno to, kar je napovedala nekdanja poslanka SMC Jasna Murgel ob zadnjem referendumu na to temo, da eno leto hitro mine, medtem pa bomo zamenjali ustavne sodnike. Očitno se je to tudi zgodilo, zato taka odločitev Ustavnega sodišča.

medtem ko je 350 tisoč zakonskih zvez in 120 tisoč zunajzakonskih zvez med moškim in žensko, ki se imenujeta moški in ženska, mož in žena in se ne želita imenovati oseba ena, oseba dve ali starš ena, starš dve. Istospolne osebe živijo med nami, s tem nima nihče težav in nihče od nas nikogar ne sovraži. S tem nimamo težav, celo prvi zakon je bil sprejet v času prve Janševe vlade, Zakon o registraciji istospolne partnerske zveze, nasprotujemo pa posvojitvam v istospolne partnerske skupnosti. Vemo, da so že sedaj možne posvojitve, če gre za biološkega otroka, a v tem primeru se mora biološki oče ali mati odpovedati starševstvu, sicer dva, na primer istospolna, takega otroka ne moreta posvojiti.

Nasprotujemo tudi uvajanju teorije spola v naše šole in vrtce. Izkušnje iz drugih držav, kjer je to dovoljeno, kjer to poteka, so negativne. In najmanj, kar je, bi se morali s temi praksami seznaniti in odklanjati negativne posledice, ne pa da stvari uvajamo v naš pravni red. Pogledati bi morali izkušnje drugih, se do tega opredeliti in ugotoviti, ali je to res dobro ali gre samo za en eksperiment, za katerega nam bo čez kakšni dve desetletji žal. V poslanski skupini bomo glasovali proti zakonu.

spoštujemo odločbe Ustavnega sodišča in z veseljem podpiramo to spremembo Družinskega zakonika, ki jo bomo danes sprejeli v Državnem zboru in s katero se pridružujemo mnogim evropskim državam, ki so že odpravile diskriminacijo na tem področju. Delamo točno to, kar smo govorili aprila, spoštujemo pravno državo, implementiramo odločbo Ustavnega sodišča in smo vedno proti diskriminaciji, vedno proti diskriminaciji. Zavedamo se, da ni svoboden nihče, če nismo svobodni vsi in s to spremembo Družinskega zakonika gremo en korak bližje k boljši državi za vse. Hvala.

Glejte, štiri tisoč let civilizacijskih procesov je pripeljalo do tega dogodka, da tudi ta družbeni konstrukt, če lahko temu tako pravimo, spravimo v zakon in končno se državljanke in državljani ne delimo med tako imenovane prvorazredne in drugorazredne, tako da bi to košarico pravic imeli vsi. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov ta zakon seveda soglasno podprli. Hvala.

To so besede gospoda Anžeta Logarja, poslanca Poslanske skupine SDS, ki je te besede izrekel na večernem soočenju na POP TV s kandidatko za predsednico republike. Ona je namreč rekla, da je vrhovni branik Ustave predsednik oziroma predsednica republike, gospod Logar pa jo je popravil. In prav imate, gospod Logar, vrhovni branik Ustave je Ustavno sodišče, ki je bilo tukaj popolnoma jasno. Določbe Družinskega zakonika, ki se sedaj spreminjajo, so v nasprotju z Ustavo. Gre za diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, to je spolna usmerjenost, kar naša Ustava prepoveduje. Odločitev Ustavnega sodišča je treba izvršiti, sama jo v celoti sprejemam in spoštujem. Polemiziranje z Ustavnim sodiščem s strani poslank in poslancev je najprej neprimerno, kaže pa tudi na nepoznavanje osnov ustavne demokracije. Navajanje, da obstaja neka knjiga, ki je nad ustavo, pa je popolnoma nesprejemljivo in z vidika spoštovanja ustave kot najvišjega pravnega akta v državi nevarno. Mimogrede, prejšnji teden se je na seji veliko govorilo o otrocih, o njihovih pravicah in koristih. Oporekanje Ustavnemu sodišču je bilo seveda namenjeno le vzbujanju negativnih čustev in politični propagandi. Včeraj je bila v tej dvorani konferenca Za boljšo prihodnost otrok, prišli so tudi biološki starši in rejniki otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini, nasilju. Kdo od gorečih zagovornikov pravic in koristi otrok se je tega posveta udeležil? Vprašanje je seveda povsem retorično. Odločitev Ustavnega sodišča sprejemam, spoštujem in z njo ne polemiziram. Prepričana sem, da nam bodo otroci v prihodnosti zanjo hvaležni. Glasovala bom za. Hvala lepa. Vidim, da je še več interesa, torej bom kar začela s prijavo, ker vas je več dvignilo roke. Vsi, ki želite obrazložiti svoj glas, se prosim prijavite. Začenjam

Besedo za obrazložitev glasu ima poslanec Aleksander Prosen Kralj. Izvolite. Bom zelo kratek in samo to bom povedal, da smo vsi prišli na ta planet z eno priložnostjo in z enakimi pravicami in nimamo pravice, da bi državljankam in državljanom omejevali starševsko možnost, kajti vsakomur je ta lastna in od rojstva tudi neodtujljiva lastnost.

Hvala lepa za besedo. Z zanimanjem poslušam tole debato. Prejšnji teden žal nisem bil prisoten zaradi bolezni, sem pa spremljal to dogajanje po televiziji in bom zdaj delil svoje mnenje, osebno izkušnjo, kar se tiče enostarševske družine, tudi nekateri kolegi so to storili. Govorimo o ustavni pravici posameznika, pozabljamo pa na naravno pravico otroka. Sam prihajam iz enostarševske družine, se pravi, vzgajala me je samo mama, ki mi je nudila popolno ljubezen, popolno skrb, v moji vzgoji pa ni bilo očeta in jaz nisem pogrešal še ene mame, še enkrat povem, nisem pogrešal še ene mame, pogrešal sem očeta. Ker kdo bo mulca naučil zaflikati gumo, kdo bo mulca naučil popraviti kdo bo mulcu, ko ga začnejo razganjati hormoni, postavil neke meje? Oče. In moja osebna izkušnja je, da otrok potrebuje očeta in mater in ni nobene zakonske postavke, postavke, da mi naravni proces ustavljamo z nekimi zakoni, z nekimi mnenji Ustavnega sodišča. Glejte, to je moja osebna izkušnja in jaz bom zaradi osebne izkušnje glasoval proti. Hvala. Hvala lepa. Obrazložitev glasu v lastnem imenu ima poslanec mag. Branko Grims. Izvolite. MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za besedo. Glasoval bom proti, ker me k temu zavezuje Splošna deklaracija človekovih pravic, iz katere jasno izhaja, da sta potrebna oba spola, da tvorita družino in da je družina naravna in temeljna celica družbe. Naravna, gospe in gospodje, in narava pove, da sta potrebna oče in mati, da ustvarita otroka, drugače to pač ne gre in kdor trdi drugače, zavaja in potiska narod v pogubo. Tisto, kar je sledilo, je bila Deklaracija o otrokovih pravicah in potem še zavezujoča Konvencija o otrokovih pravicah, ki nas vse zavezuje, tudi vse nas danes tu kot zakonodajalce in ta pravi, da mora biti korist otroka pri vsaki odločitvi zakonodajalca vedno na prvem mestu. Nedopustno je, kar je storilo Ustavno sodišče, da je ustvarilo neko umetno človekovo pravico do posvojitve, ki sploh ne obstaja, in to postavilo nad dejansko zaščiteno temeljno človekovo pravico, to je pravico otroka,da je njegova korist vedno na prvem mestu. Glasoval bom proti, ker me k temu zavezuje slovenska Ustava, ki v svojem 53. členu v tretjem odstavku nalaga kot obvezujoče, da država ščiti družino, materinstvo, očetovstvo, otroka. Bil sem zraven, ko smo pisali slovensko ustavo. Namen je bil zaščititi družino, družino matere, očeta, tisto temeljno naravno družino, kot izhaja iz temeljne listine človekovih pravic.

Hvala za besedo, predsedujoča. Danes z mojim glasom za oziroma z vsemi glasovi za zapiramo eno najbolj, recimo temu, temačnih obdobij slovenske postosamosvojitvene zgodovine. Vesel sem, da bom lahko s svojim glasom za pripomogel k temu, da bo za nekatere ljudi svet lepši, da bo za nekatere ljudi svet pozitivnejši in sončnejši. Moj glas za nikomur nič ne jemlje. In za konec lahko povem, da mi je v veliko čast, da lahko pritisnem gumb za. Najlepša hvala.

Živimo v pravni državi. V tej pravni državi, verjamem, da je knjiga vseh knjig, biblija pravne države, Ustava. In ravno zato, kar piše v 53. členu Ustave, ker spoštujem Ustavo in s tem spoštujem odločbo Ustavnega sodišča, bom danes z velikim veseljem pritisnila tipko za Družinski zakonik. Hvala lepa. Torej, glasujemo o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in poslancev, za je glasovalo 31, proti 48. Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 25. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. Odločamo o predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Izvolite, obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. Izvolite. Kolegice in kolegi, dober dan. V prihodnjih treh do štirih letih se bo po podatkih Slovenske vojske upokojilo tam med 250 in 300 častnikov Slovenske vojske. Zakon o obrambi je eksakten, ko izpolnijo pogoje za upokojitev, se morajo v tistem letu tudi upokojiti. To je en razlog, zakaj potrebujemo poseben visokošolski izobraževalni zavodza vojake. Drugi pomemben razlog je pa tudi to, da je narava vojskovanja v zadnjih letih pač takšna, da potrebujemo visoko izobražene vojake, da lahko upravljajo z vso to moderno tehniko, ki prihaja na različna bojišča. Slovenska vojska je v zadnjih letih večkrat izrazila željo, da bi vzpostavili zakonsko podlago, da bi ta vojaški visokošolski zavod lahko tudi ustanovili. Gre tudi za to, da se v svoji karieri vojaki [udeležijo] mnogo raznih tečajev in drugih izobraževanj, ampak se jim to v njihovi civilni izobrazbi nikjer ne upošteva. To je bil še tretji razlog, zakaj takšen zavod potrebujemo. In še četrti, v svetu, pa tudi v Evropi, se pospešeno razvijajo vojaške vede, ki niso obramboslovje, ampak so še bolj še bolj specializirane in tudi zato, da lahko to znanost, to vedo razvijamo, potrebujemo takšen zavod. Ko sem bil še minister za obrambo, smo pripravili zakon, ki bi to zakonsko podlago za ustanovitev tovrstnega zavoda

Ta zakon smo umaknili in naredili nov poskus. Ponovno smo se sestali z vsemi predstavniki vseh javnih univerz in se na koncu tudi uskladili. Poleg tega so to finalno verzijo pripravili uradniki na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in pa seveda predstavniki Ministrstva za obrambo. Zakon, ki je danes pred vami, je pripravila stroka, usklajen je vsemi univerzami, ki so javne in delujejo v Sloveniji in na nek način je to vse, kar potrebujemo za to, da lahko ustanovimo ta vojaški visokošolski zavod in kar je bistveno, bo del obstoječega javnega šolskega sistema. Torej, vsi vaši strahovi so odveč in tukaj se dejansko pokaže, ali gre za vsebino ali gre za neke druge politične razloge. Poslanska skupina Nova Slovenija bo seveda glasovala za to, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo.

PREMK (PS Svoboda): Hvala lepa, gospa predsednica. Samo to bi povedal. Stroka se s tako imenovano vojaško akademijo ne strinja. Katedra za obramboslovje je bila proti in v bistvu predlog te vojaške akademije sploh ni bil strokovno utemeljen. In samo še nekaj. Govorilo se je o nekem profesorskem zboru Slovenske vojske, da ima Slovenska vojska dvajset doktorjev znanosti, samo štirje so habilitirani kot visokošolski profesorji in samo dva sta s tem zakonom predvidena za predavatelja oziroma v načrtih vojske. Tako da, zakon je neusklajen,

Zakon je seveda usklajen s stroko. Usklajen je z vojaško stroko in usklajen je tudi z univerzami. Drži pa, da imajo na FDV oziroma na obramboslovju Pred leti je bilo obramboslovje oziroma je bila Fakulteta za družbene vede ustanovljena zato, da ne bi vzgajala tako imenovanega novega vojaškega kadra oziroma vojaških častnikov. vseh teh letih je pač obramboslovje šlo v precejšnjo širino in se je oddaljilo striktno od same vojaške znanosti in tudi zato se je znova pokazala potreba, ne na mojem zelniku, ampak na zelniku Slovenske vojske, da potrebujemo takšen zavod, ki bo negoval in gojil tudi vojaško znanost, tako, kot jo imajo druge države. Problem, ki ga imajo slovenski vojaki in drži podatek, da so zgolj štirje habilitirani, da v Sloveniji praktično nimajo priložnosti za habilitacijo, ker nimajo takšnega zavoda, ki bi se striktno ukvarjal samo z vojaško znanostjo. In to je tisti ključni razlog, da našim domačim ljudem omogočimo, da se na domačih tleh vzpostavi takšen vojaški zavod, ki bo del javnega šolskega sistema in bo moral izpolnjevati vse kriterije, ki veljajo za vzpostavitev javnih šolskih zavodov

Hvala predsednica. Jaz sem [del] ene zadnjih generacij, ki smo se na obramboslovju v 2. letniku odločili, ali se boš potem vpisal na splošni modul ali se boš vpisal na vojaški modul. Se pravi, splošni modul je bil bolj civilna sfera, na vojaški modul se je po navadi vpisal praviloma tisti, ki je želel potem svojo kariero graditi v Slovenski vojski in postati častnik. Zdaj tega ni več. Tako kot je dejal kolega Tonin, je na FDV obramboslovje postalo predvsem del bolj civilne sfere, z mešanico političnih ved, mednarodnih odnosov, delček seveda tudi obramboslovja. Ne more FDV, recimo predmet sodobni oborožitveni sistemi, nuditi enakega znanja, kot ga lahko častniki in častnice dobijo na neki vojaški akademiji, ki bi trajala 4 leta. leta. Menim, da častnika, in to lahko vprašate kateregakoli, ne moreš vzgojiti v enem letu, kot to traja pri nas, pogoj je seveda diploma, ampak potrebujemo vojaško fakulteto, vojaško šolanje, ki bi človeka izoblikovalo v častnika že recimo od srednje šole naprej, predvsem pa potem v nadaljnjem izobraževanju. Svet se spreminja, potrebe Slovenske vojske se spreminjajo. Imamo dobro šolane častnike, ki jih seveda pošiljamo na šolanje v tujino. Brez potrebe, da jih pošiljamo samo v tujino, dajmo si priložnost, da zgradimo neko svoje vojaško šolstvo, kajti če primerjate šolstvo na vojaškem področju v državah članicah Zveze NATO, boste videli, da smo globoko zadaj oziroma na samem repu. Slovenska vojska ima zadosten profesorski zbor in kader, ki bi lahko novo generacijo slovenskih častnikov ustrezno izobrazil in tudi zaradi tega bom to podprl. Hvala lepa. Gospod Kordiš v lastnem imenu. Izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Saj nisem mislil, pa vendarle moram. Hvala za besedo, predsedujoča. V tej družbi imamo cel kup problemov, skoraj neprešteven. Problem imamo z našim javnim zdravstvom, ki se nam privatizira. imamo s skrbstvom starejših, ker nam manjka več kot 10 tisoč mest v domovih starejših občanov, da o oskrbi v skupnosti niti ne začnem. Največji problem mladih je, kako si zagotoviti streho nad glavo brez nekih oderuških najemnin. Največja kriza naše generacije je kriza podnebnega zloma, za katero imamo desetletje, slabo desetletje časa, da se nanjo odzovemo. kakšen predlog danes obravnavamo v Državnem zboru in naj bi o njem glasovali kot o resni pobudi, mislite si to? Da naj oblikujemo tako imenovano vojaško akademijo. Seveda bom glasoval proti temu. Ta družba ima probleme. Te probleme je treba reševati, ne pa iz zatečenega stanja početi še nekaj slabšega, kar militarizacija družbe zagotovo je. Če želimo posegati v visoko šolstvo, je prva točka, na kateri bi morali to storiti, zagotovitev popolnoma brezpogojno brezplačnega študija, vključno z doktoratom. To je šolska prioriteta našega univerzitetnega prostora, ne pa neka vojaška akademija za še več globalnega problema. Hvala. PREDSEDNICA MAG.

zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo sprekinjeno 28. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev v imenu poslanske skupine. Izvolite. Hvala za besedo. Naj začnem ta nagovor z besedami gospoda kolega Kordiša, brezplačen študij vse do doktorata, torej sem sem sodi tudi brezplačna prehrana. Me veseli, da ste že korak bližje temu. Še enkrat, tako kot smo že zadnjič v petek razpravljali, še enkrat pozivam koalicijo k premisleku. Pred vami je predlog za brezplačno šolsko prehrano, ki bi omogočal vsem učencem in dijakom možnost brezplačnega obroka v šoli. Še posebej pomembno je v tem času, ko se starši ukvarjajo z draginjo in z vsem tem, kar pač je oziroma prinaša ta čas, hkrati pa je toliko očitkov o tem, koliko bo zavržene hrane, je pa trenutek, ki je tudi povezan s to krizo, čas, da vsi odrasli, tako starši, učitelji in vsi mi, spodbujamo družbo, otroke, od najmlajših do mladostnikov, k odgovornemu, spoštljivemu odnosu do hrane, hkrati tudi do odgovornosti, da se pravi čas odjavijo, torej se naučijo tudi tega.

To je temeljit premislek k temu in pa ker je bil zadnjič v razpravi dan tudi očitek, da v koalicijski pogodbi, vaši koalicijski pogodbi, piše samo brezplačna šolska prehrana, torej samo za učence. Jaz imam to koalicijsko pogodbo pred sabo, na moji [kopiji] je to stran 42, piše: »Vsem učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano. V Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen.« Premislite, pred vami je zakon, ki bi bil lahko primeren za nadaljnjo obravnavo, seveda pa tudi očitki, da z deležniki niso usklajene zadeve, 1. 1. 2024, torej petnajst mesecev do začetka, je dovolj časa, da se stvari uskladijo, uredijo in da to začne teči. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite, gospod Kordiš, v imenu poslanske skupine. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoča. V Levici trdno verjamemo v univerzalno javno brezplačno izobraževanje. V Sloveniji k temu že kar nekaj časa stremimo, a žal tega še nismo dosegli. To se pozna recimo, ko je potrebno plačati za takšno ali drugačno ekskurzijo, za izlet, pa tudi na področju šolske prehrane. Zato zelo podpiramo idejo, da je šolska prehrana v celoti brezplačna za slehernika in iz tega naslova podpiramo zakon Inštituta za katerega se zbirajo podpisi in za katerim stojijo tudi zelo konkretni ljudje, zelo konkretna imena in priimki. Bojim se, da bi s tem Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, kot so ga predlagali v Poslanski skupini SDS, v resnici dosegli nekaj drugega kot je krepitev našega javnega izobraževanja in gradnja pravicedo izobrazbe kot nekaj univerzalnega. Bojim se, da bi šli v nasprotno smer, da bi šli v smer privatizacije, ki bi začela v šole vdirati ravno s področja šolske prehrane. Šolska infrastruktura v tem trenutku ni usposobljena za to, da bi zagotavljala brezplačno prehrano za slehernika, za to bo potrebovala nekaj časa. Potrebovala bo tudi zakonske varovalke, da se preskrba s hrano v šolah ne outsourca, da to ne bo zgolj še ena priložnost za zaslužek, za profite na račun javnega dobrega, ker bi šole preprosto outsourcale, mogoče celo s politično pobudo, preskrbo s hrano na razne dobavitelje, kakšne Sloreste, zasebniške menze, ne vem, kaj še vse, verjetno bi skozi čas prišli celo do korporativne oskrbe. Zgodilo bi se ravno nasprotno od tega, kar želimo. Namesto brezplačne univerzalne javne izobrazbe bi stopili na pot privatizacije. Zato bom glasoval proti temu zakonu, ki ga imamo na mizi. Oprostite, z nevarnostjo privatizacije privatizacije se ne moremo igrati, vemo, kaj se dogaja, kaj se je v preteklosti dogajalo na področju javnega zdravstva, ne želim, da da v iste procese in v isto spiralo privatizacije zaide tudi naš javni šolski sistem. Bom pa zato toliko bolj zagreto podprl zakon Inštituta 8. marec z vsemi ustreznimi varovalkami, da javna šola zares ostane javna in postane tudi v celoti brezplačna za slehernika, tako, kot je treba. Hvala. Prejle je bilo nekaj nemira. Tamle v sredini smo bili, tudi sama, ko sem tam sedela, tako grdo okrcani s strani takrat moje leve. Kakšno je bilo pa zdaj obnašanje, ko je govoril gospod Kordiš? Izvolite, gospa Helbl, v lastnem imenu. Hvala za besedo. Torej, govorim v lastnem imenu. Moram reči, da prvič slišim ...

Te bojazni ni. Ampak vseeno, če želimo to čim prej, učinkovito, predvsem v skrbi za otroke, za to gre, ne gre za privatizacijo, pa ne vem kakšnih menz in tako naprej in ker sama poznam sistem malic v srednji šoli, vem, kaj pomeni za tiste ponudnike izven šole. Sem že zadnjič v razpravi tudi povedala, da so ves čas usklajevanja, tako prek dijaških skupnosti, da so predlogi dani tudi od dijakov, da se način prehranjevanja, torej izbira, ponudba in tako naprej v skladu z vsemi temi smernicami, ureja tudi skupaj z dijaki. In tukaj ni nobene bojazni za privatizacijo. Celo zdaj, ko ne bomo stopili kot država, ki skrbi za to, tako daleč, da bomo ponudili brezplačni obrok, se bojim, da bo marsikdo, ki zdaj ponuja malico, in hvala bogu, da jo, to ukinil, ker bo imel težave z lastno likvidnostjo. Nimajo pa vse šole te možnosti, da bi urejale, torej v letu in pol pripravile vse skupaj za to, da bi lahko zgolj v šoli to urejali. V tem ne vidim nobene bojazni in to pač

hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Jaz mislim, da bi nam bili naši otroci najbolj hvaležni, v kolikor bi pri temah, ki se tičejo njih, politiko in politiziranje pustili pred zunanjimi vrati. Žal tudi ta predlog zakona ne nakazuje, da gre v to smer. Bistvo vsakega sprejemanja odločitve je predhodno usklajevanje, zaradi tega, da lahko pridemo do širšega konsenza. Ali so stvari usklajene? Niso usklajene. S strani ministrstva smo slišali, da je ena tretjinašol, ki nima pogojev za izvajanje brezplačne šolske prehrane. Nekateri imajo težave s kuhinjo, nekateri imajo težave z jedilnico, nekateri imajo pa težave s kadrom. Trenutno poteka s strani ministrstva preverjanje tega stanja in ocena, v bistvu, v kolikem času je možno zagotoviti to, da bi vsem učencem zagotovili enake pogoje. Kakršnokoli terminsko prejudiciranje, kar ta predlog dejansko tudi je, izvajanja takšnega ukrepa lahko v bistvu pripelje do neljubih situacij. Eno takšnih situacij smo v preteklosti že imeli to je bila situacija, ko so se v času predhodne vlade šole zaprle zaradi covida in v bistvu na nek način pripeljale do tega, da prvi dan zadeva s šolsko prehrano ni bila urejena. K sreči so se zaradi srčnih šolnikov, ravnateljev in predvsem kuharjev in kuharic stvari kasneje tudi uredile. V Gibanju Svoboda se bomo seveda zavzemali za realizacijo obljub, ki smo jih dali tudi v koalicijski pogodbi, zato bom danes ta predlog zavrnil, poskrbel pa bom za to, da se čim prej na teh Hvala lepa. Naslednji je gospod Grims. Izvolite. Hvala za besedo. Predlog za brezplačno prehrano vsekakor zasluži vso podporo in je bil že enkrat uveljavljen. Uveljavljen je bil na predlog Poslanske skupine SDS, razveljavila ga je potem levičarska vlada takoj, ko je prišla na oblast. In zdaj, ko smo ponovno predlagali ta zakon, ste ga zavrnili in potem ste šli zbirati podpise v podporo brezplačni prehrani in zdaj, ko imamo pred nami ponovno predlog o glasovanju za brezplačno prehrano, ga spet zavračate. Se pravi, političen prestiž očitno postavljate pred interes otrok. To je bistvo te zgodbe in to je nesprejemljivo. To ni prvič danes, enkrat smo to že doživeli pri prejšnji točki dnevnega reda. Dejstvo je, da se vse da rešiti, če se seveda hoče, in da si otroci zaslužijo vso podporo in ustrezno obravnavo v šolah. Tisti, ki pri tem tako gromoglasno prisegate na javno šolstvo, ste pozabili povedati, da ste eni in isti, ki hkrati znižujete plače vsem zaposlenim in s tem usmerjate mlade, pri nas izšolane kadre, da iščejo zaposlitev potem v sosednjih državah. To, gospe in gospodje, je pa realno stanje vaše politike in to politiko zavračam. Podpiram pa predlog, ki je v korist otrokom in ki je namenjen temu, da bi lahko vsi normalno opravljali svojo šolsko nalogo, svoje šolsko delo, da bi otroci živeli tako, kot si zaslužijo. In ko vam gre očitno samo za za načelo kruha in iger, kajti gre vam za političen prestiž, veste, kruha bo kmalu zmanjkalo, kajti zdajle že vidimo, kako je z ogrevanjem v Ljubljani, škandal. Zaostruje se situacija kjerkoli v Sloveniji, inflacija raste, najboljši podjetniki

hvala. V koalicijski pogodbi na strani 48 piše: »Vsem učencem bomo zagotovili brezplačno prehrano«. V koaliciji bomo tej zavezi sledili, a vendarle ne z zakonom, ki je politikantski in nedodelan, ampak z zakonom, ki ga bomo uskladili z deležniki, s šolami, z ministrstvom in z vsemi ostalimi službami, ki bodo sodelovale pri operativni izvedbi tega zakona. Ta zakon je po mojem osebnem mnenju neustrezen zaradi dveh osnovnih zadev. Zaradi tega, ker ne izključuje outsourcinga in zaradi tega, ker ne vpeljuje brezplačnega kosila oziroma brezplačne prehrane kot pravice, ampak samo tako nekako rokohitrsko ureja to materijo. Za konec dajem svojo osebno zavezo, da bo zakon, ki bo urejal konceptualno enako področje, kot ga ureja ta zakon,na poslanskih klopeh v prihodnjih mesecih in boste tudi poslanke in poslanci opozicije, če boste tako želeli,

in vse, kar ta zakon ni, ni politikantski zakon. In veste zakaj? Ker v teh devetih členih te novele rešujemo tri probleme, tri izzive, ki jih na primer Inštitut 8. marec v dveh zakonih, v dveh, kajti v 8. členu urejamo 57. člen Zakona o osnovni šoli, potem fiksiramo cene malic in kosil, kar koalicija dela po nujnem postopku s svojim zakonom. Vse to imate danes pred seboj. In če vam je res za to, kar govorite, kar v medijih predstavljate kot nekaj, kako ste dobri, za otroke gre in tako naprej, potem pritrdite temu predlogu zakona, kajti to je danes prva obravnava, amandmirajte člene skupaj z Vlado, z Ministrstvom za izobraževanje in tako bomo vsi srečni, še posebej pa otroci. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi še kdo obrazložil svoj glas? Ker vznemirjenje je kar bilo. Še kdo? (Ne.) Torej gremo na glasovanje. Odločamo o predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 30, proti 48. (Za je glasovalo 30.) (Proti 48.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in zaključena ta točka dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 31. točko dnevnega reda, to je z mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predlogov za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloga za izvolitev mag. Boštjana Mumlja in Simona Grahornika v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru. Predloga je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Najprej odločamo o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli mag. Boštjan Mumelj. Glasujemo.

Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 49, proti 2. (Za je glasovalo 49.) (Proti 2.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Odločamo še o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli Simon Grahornik. Glasujemo.

Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 49, proti 1. (Za je glasovalo 49.) (Proti 1.) Ugotavljam, da, je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predložil predlog za izvolitev Alenke Dolinšek v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Alenka Dolinšek. Očitno imamo tehnične težave.

V redu. To se pravi, glasujemo o gospe Alenki Dolinšek. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Alenke Dolinšek v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Alenka Dolinšek. Očitno imamo

Navzočih je 77 poslank in poslancev, za je glasovalo 49, proti 1. (Za je glasovalo 49.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predlogov za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloga za izvolitev Lee Peterman in mag. Vanje Čebul v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju. Predloga je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Odločamo najprej o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli Lea Peterman. Glasujemo.

Prehajamo še na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli mag. Vanja Čebulj. Glasujemo.

pripravila besedilo predloga sklepa o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo podpredsedniku Mandatno-volilne komisije mag. Darku Krajncu. Izvolite. Hvala gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Potrebna je dodatna obrazložitev predloga sklepa o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško za odlaganje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško. Mandatno-volilna komisija je na 4. seji 22. septembra kot matično delovno telo pripravila besedilo predloga sklepa o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. V skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško predsednika in devet članov nadzornega odbora sklada imenuje in razrešuje Državni zbor. Na navedeni podlagi in v skladu s podano odstopno izjavo Patricie Čular z mesta predsednice nadzornega odbora sklada je Mandatno-volilna komisija pripravila predlog sklepa o njeni razrešitvi. Mandatno-volilna komisija je na navedeni seji začela tudi postopek imenovanja nove predsednice oziroma predsednika nadzornega odbora sklada. V zvezi z navedenim želim opozoriti, da je Državni zbor28. zbor28. septembra 2022 sprejel nov Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, ki spremlja organe sklada, spreminja organe sklada in sestavo nadzornega sveta. Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tudi doslej veljavni zakon. Če bo zakon razglašen in objavljen v osemdnevnem roku po njegovem sprejemu in bo s petnajstdnevnega uveljavitvenega roka prenehala pravna podlaga za imenovanje predsednice v dosedanji Nadzorni odbor sklada, v tem primeru poslanske skupine o nadaljnjem poteku postopka oziroma o ustavitvi postopka zaradi prenehanja pravne podlage s strani Mandatno-volilne komisije pisno obveščene. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Nadzornem odboru Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško razreši predsednica Patricia Čular. Glasujemo.

Obravnavamo Predlog sklepa o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Zato odločamo o Predlogu sklepa, s katerim se v Svetu za elektronske komunikacije Republike Slovenije razreši član dr. Valerij Grašič. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju predsednika in podpredsednikov Ustavne komisije. Predlog sklepa je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Nova Slovenija – Krščanski demokrati za imenovanje predsednika Ustavne komisije z dne 25. maja 2022, predloga Poslanske skupine Svoboda za imenovanje podpredsednikov z dne 28. septembra 2022 in predloga Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke za imenovanje podpredsednika Ustavne komisije z dne 30. septembra. Prijavljenih k razpravi ni. Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se za predsednika Ustavne komisije imenuje Jožefa Horvata, za podpredsednico in podpredsednika Ustavne komisije pa Lucijo Tacer, Dejana Zavca in mag. Branka Grimsa. Glasujemo.

Samo trenutek, še lahko počakate? Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 76, proti nihče. (Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 2. sejo Državnega zbora in vam želim še naprej lep dan. Hvala